Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, възобновявам заседанието. Ще има ли становище по вносител по тази точка? Господин Ананиев. (Реплика от

Всички, които следите динамиката какво се случва в пътния сектор и в строителството като цяло, знаете, че преди около месец пробвахме вариант, за да решим индексацията, която е нужна, имайки предвид инфлационния натиск и това, което се случва в цял свят, разбира се, усеща се много осезаемо и в българския строителен бранш.

С колегите Петков и Иванова внесохме това предложение, което смятаме, че е най-удачното за момента. Де факто даваме всъщност мандат на Министерския съвет да изготви методология, за да може да реши различните казуси по строителните проекти, като поне от моя гледна точка фокусът и най-важното е европроектите, еврофинансирането, което се от различни инфраструктурни проекти, ако се окаже, че то не може да бъде завършено заради новите инфлационни икономически процеси, които се случват и у нас, и в Европа. Тогава всъщност България ще трябва да връща доста голям обем от финансов ресурс – говорим за милиарди, ако не успеем да завършим проекта, знаете по какъв начин работят проектите с европейско финансиране. Разбира се, това оставяме на Министерския съвет – да предложи такава методология, да види дали тази методология по някакъв начин ще направи разлика между различните видове строителни обекти и проекти, които са по ЗОП, или ще предложи една методология, но тя е нужна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

Логиката на възложителите при обявяване на обществена поръчка в режим на инженеринг е бързина и гъвкавост при изпълнението. За съжаление, в действителност този ефект не се постига, дори е точно обратното. Проектирането и строителството представляват независими дейности, които следва да са взаимосвързани при условията на взаимен контрол – проектирането задава параметрите, строителството изпълнява тези параметри без възможност да ги променя, а строителният надзор контролира изпълнението, съобразно Закона. Когато изпълнителят отговаря и за проектантските дейности, и за строителството, то същият може по всяко време да измени проекта, да промени параметрите, често за сметка на качеството. Така се получават характерните за българската действителност ремонт на ремонта, корупция и възлагане на обществени поръчки, в които проектирането създава толкова много проблеми на строителната фирма, че тя не може в срок да изпълни заданието на възложителя. Често се случва така, че проектирането не свършва навреме, удължава се неговият срок и така имаме редица случаи, в които губим европейски средства заради това, че не може строителната фирма, която трябва да изготви проекта, да получи и съответните разрешителни за строеж. Изразходването на публични средства чрез процедури по възлагане на обществени поръчки е обвързано с идеята за най-ниска цена, породена от конкуренцията между участниците, да се извърши възложената работа при спазване на подходящ стандарт за качество, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки. Основният проблем при процедурата, възложена чрез инженеринг, е създаването на финансова зависимост на проектанта и авторския надзор от би трябвало строителят да се съобразява с проектанта. Аргументът, че процедурите по инженеринг скъсяват сроковете, е несъстоятелен, доколкото общественият интерес изисква качество, забава в сроковете, често е налице и при инженеринг. С предложения Законопроект инженерингът се допуска като процедура само в определени случаи, които са отбелязани в Закона, когато обществените предпоставки и интерес го изискват. Едното е, когато на национално ниво липсват опит и познания в тази област, когато се отнася за малки проекти и къс срок на изпълнение до една година и при възстановяване на последици от бедствия и аварии. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Маринов. Колеги, откривам дискусията. Има ли изказвания?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да коментирам Законопроекта, внесен от колегите Ивайло Мирчев и група народни представители относно премахването на инженеринга, като се постарая днес да говоря малко по-бавно и по-ясно, въпреки дикцията си, защото се оказа, че колегите инженери от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са ме разбрали правилно и поведоха една много остра битка срещу мен персонално. По време на Комисията казах много ясно, повтарям го и сега. Колеги, ние не сме против инженеринга, не сме и твърдо за него. Ние поддържаме една позиция, че трябва да се направят ревизии, така че да бъдат отсети позитивните страни на инженеринга и да бъдат премахнати отрицателните. Такива безспорно има, има достатъчно примери в едната и в другата посока. В никакъв случай не бих си позволил да застана в подкрепа на едната Камара или срещу другата. Напротив, смятам, че ние трябва да намерим едно балансирано решение. Колегите от Камарата на инженерите, които аз дълбоко уважавам, независимо че някои от тях, както казах, искат да ми отнемат правоспособността, се разсърдиха, защото казах, че този законопроект най-вероятно не е писан нито от архитекти, нито от инженери, нито от юристи. Изглежда, че е писан от IT-та на PowerPoint. Това, което ни се предлага, е по-скоро един художествен разказ, а мотивите към него са презентация за предизборна кампания. Терминологията е хаотична и не съответства по никакъв начин на действащото законодателство. Концептуално Законопроектът е тотално объркан. Защо? Защото дефиницията на понятието „инженеринг“ е изключително объркваща. Предложено е едно дълго и неясно изречение. Единственото, което липсва в това изречение, е накрая някой да добави: „Последният да затвори вратата!“ По отношение на предвидените случаи, в които се допуска инженеринг според вносителите. Какво означава, че не са налични познания и опит за проектиране и изпълнение на обекти от национално значение? Как се доказва това? Вероятно ще трябва да се направи допитване до всички няколко хиляди, може би десетки хиляди инженери, да ги попитаме лично дали могат да изпълнят, или да проектират съответния обект. Това е абсурдно, колеги, и една такава теза винаги ще бъде уязвима в съда. По отношение на ограничението относно изграждането на общинските обекти. Вие предвиждате една сума от 120 хил. лв. плюс едногодишен срок за изпълнение. Обаче в Законопроекта сте записали – ако финансирането е общинско или от европейски средства. А какво се случва, ако е държавно, питам аз, което е много честа практика, и защо не е предвидено в Законопроекта това? Какво се случва с обектите, които надвишават с един лев тази граница от 120 хил. лв., която по неясни причини е определена? Някой е гледал в тавана и е казал: „120 хил. Кой ще носи отговорността, ако станат 121 хил. лв. примерно? Какво ще се случи, ако обектът бъде изпълнен за една година и един ден, каквото е ограничението в Законопроекта? Тогава кой ще носи отговорността за това, че има забавяне от един ден? Каква е отговорността? Не става ясно в предвидените текстове, които Вие сте ни предложили. По ал. 3 – да задължаваш изчерпателно със закон изпълнителят да извършва дейности, които са предмет на договаряне, е абсурдно, колеги. Ами, ако част от тези документи вече са изготвени, какво правим с тях? Изхвърляме ги в коша и възлагаме да се направят нови – същите, но по нова процедура?! Това наистина е пълен абсурд, което е записано. Най-големият абсурд обаче е изискването за изготвянето на устройствени планове. Колеги, смятам, че вече трябва да сте наясно, че условието за стартиране на инженеринг е това да има изготвен устройствен план. Вие в момента не предлагате § 2, а предлагате „Параграф 22“. По ал. 4 – предлагате за строежи, които не са инженеринг, задължително да се изпълняват конкурси или търгове. Това означава ли, че санитарен възел в центъра на някое село, който струва 20 хил. лв., ще трябва да се провежда търг за неговото изпълнение? По този начин Вие дерогирате цял един раздел в Закона за обществените поръчки. И последно, по тялото на Законопроекта, въпреки че не ми се струва да му отдавам такова внимание, но смятам, че е важно, колеги, защото понятието „контролен инженер по част „Конструкции“ в българското законодателство няма. Да, този аргумент е маловажен, но той пък показва нивото на колегите, които са писали този законопроект. И няколко думи за презентацията, така наречена, мотиви. Вие наистина ли твърдите, че ще борите корупцията, като включите още един търговски субект във взаимоотношенията между отделните контрагенти? Тоест, ще има още едно лице, на което ще бъде договорирано някакво плащане с възложителя. Това е несериозно, колеги. Тезата за ниското качество на проектите също е несъстоятелна. Компетентността на инженерите не може да бъде обвързана с трудовите им правоотношения. Качеството на проектите, колеги, зависи, на първо място, от прилагането на нормите, а не от това дали инженерът е подписал договор с архитектурно бюро, строителна фирма или директно с възложителя. Прилагането на нормите не се контролира само от строителя, а и от техническия контрол, от инвеститорския контрол, от строителния надзор, от общинската администрация и от ДНСК. Абсурдно е обвързването на качеството на проектите с трудовите правоотношения. По отношение на тезата за липса на опит и квалификация, в немалко случаи едни от най-добрите инженери в България, да знаете, колеги, работят в най-големите строителни фирми. По този начин придобиват и повече опит. Същото важи за новите, младите колеги, които работят също в такива фирми. Те също благодарение на работата си с по-опитните придобиват повече самочувствие и по-голяма квалификация. Колеги, за трети път повтарям: нямам нищо против да бъдат изчистени негативите на инженеринга, дори е наложително. Като инженер, напълно разбирам колегите, които искат изцяло да бъде премахнат и инженерингът, но като политик се противопоставям остро. Немалко колеги, между другото строителни инженери, включително и бивши депутати са правили опити да атакуват съвестта ми с думите: „Ти си инженер, как може да не мислиш за бъдещето си?“ Да, аз съм инженер, но преди всичко се занимавам с обществена дейност и няма как да не поставя обществения интерес над личния, както направиха немалко колеги в това Народно събрание между другото. А А в случая общественият интерес всъщност е ясен. Всичко, което се строи в полза на българските граждани, трябва да се случва по възможно най-бързия начин, разбира се, без да се правят компромиси с качеството. Подкрепям идеята за детайлното обследване на проблемите и бих подкрепил законодателни инициативи по отстраняването им, но това, което в момента е предложено, не отговаря на обществените потребности. Колеги, заради камъчето в обувката ние се опитваме да изхвърлим цялата обувка. И ако все пак Законопроектът бъде приет на първо гласуване, ние ще направим своите предложения между първо и второ гласуване. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Шишков. Колеги, има ли реплики? Заповядайте, господин Маринов

ЗАРКО МАРИНОВ (ДБ): Господин Шишков, понеже Вие, както казахте, сте проектант с дългогодишен опит, бих искал да Ви попитам: ако сте възложител на обществена поръчка и трябва да определите стойността на едно строителство с инженеринга, как ще прецените на каква първоначална стойност да обявите тази обществена поръчка? Вие нямате проект, имате ли количественостойностна сметка?

Няма. Госпожо Траянска, желаете ли изказване все още? Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, в последния пленарен ден ще се опитам да се изкажа със сдържан тон, въпреки че ми е трудно. Ще обобщя хронологията на събитията – законодателни, ако мога така да ги нарека, свързани със строителния бранш. В началото на месец април всички бяхме наясно, че проблеми в строителния бранш стоят с огромна сила. Няма да засягам проблемите и кой ги е причинил. На Регионална комисия на едно от първите заседания, в които засегнахме тази тема, всички колеги гласувахме единодушно, че, имайки предвид инфлацията, трябва да направим възможно промяна в Закона за обществените поръчки, така че да може възложителите да индексират цените към онзи момент. Това предложение беше внесено и на 8 юни в зала не беше прието. Няма да нападам никого с оглед това, че наистина е последният ни пленарен ден – който го интересува, може да провери кой как е гласувал. Месец и половина по-късно правим същото предложение със същите мотиви, за да може наистина всички народни представители да разберат, че това е наложително.

да ни нападат с това, че сме свързани с фирмите изпълнители, с това, че сме мафия, с всички останали неща, които даже ми е обидно да ги кажа от тази трибуна. Трябваше да се обясняваме на всяко едно телевизионно изказване на нашите, пак казвам, така наречени коалиционни партньори, че няма такова нещо, че проблемът бе заложен от друг и ние трябва да го решим, и това не е свързано с нови договори и поръчки, а тези договори и поръчки са от 2018 – 2019 г. Може да Ви се стори, че съм подробна, но искам да се чуе от възможно повече и колеги, и зрители, и от хората, за да може в следващите два месеца да знаем кой какво е направил и кой къде е сгрешил. Поне аз така да изразя моето становище, тъй като сега имам възможност. Казах за оправдателния ни режим. Днес се надявам това предложение да бъде гласувано и това да не бъде използвано отново за това колко сме колко сме свързани и така нататък, пак казвам, с мафията, колкото и да ми е обидно да го изрека и да отпушим инвестиционния процес в страната, а не да се нападаме кой кого и така нататък. Използвам това си изказване, за да кажа и друго – в момента стои още един огромен проблем, който председателят на Регионалната комисия уж се опитва да го реши в последните няколко дни, защото, да, може да имате лично обяснение – даже ще се радвам, каните, тоест обявявате заседание на Регионална комисия с ясното съзнание, че колегите от БСП няма да се явят. Това измиване на гузната Ви съвест ли е, господин Ананиев? Предизвиквате заседание, което от снощи до днес сутринта в 8,20 ч. в 3 ч. без 20 мин. – няма значение. Проблемът, който стои с така непроведеното заседание на Регионална комисия, е огромен. Решението на 20 април, което всички взехме, и пак го взехме коалиционно, пак казвам – трудно за нас, заложихме един огромен проблем, който в следващите месеци не знам как ще бъде решен. Хората отвън стачкуват, не знам доколко ще може да се реши, след като Народното събрание няма да работи, тоест не може да се реши. Знам, че не може да се реши. Ясно искам да кажа от тази трибуна, че от 1 октомври държавата няма да има активни договори с фирми изпълнители за текущ ремонт и поддръжка, което – цитирам хората от Сдружение „Пътища“, че мантинела, счупени стъкла, каквото се случи, не дай боже, по пътищата, няма кой дори да ги изчисти. Говоря с много може би непрофесионални термини, защото аз съм икономист, но наистина познавам – смея да кажа, че познавам проблемите, въпреки краткото ми пребиваване в Регионална комисия и срещите ми с хората, хората от браншовите организации, които непрекъснато искаха срещи с всички парламентарни групи и в момента, в който да не бъде да не бъде извършена каквато и да е инициатива в тази посока, ние се притеснявахме, за да не бъдем наречени пак мафия. В заключение ще кажа само, че ние ще подкрепим тази промяна в Закона за обществените поръчки с ясното съзнание и със съжалението, че това не се случи още преди месеци, защото, както каза и господин Ананиев

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, много се чудих дали да взема думата. Реших като реплика, за да не правя изказване – видях болката в гласа и очите на госпожа Траянска, и наистина на 9 юни ние отхвърлихме, всъщност една парламентарна група от коалицията, бивша, отхвърли този законопроект не гласува за него, и това е „Демократична България“. Затова аз искам да се обърна сега с тази реплика към „Демократична България“ и да попитам: какво промени нещата от 9 юни до днес и Вие така обърнахте на 180 градуса Вашето становище, след като още тогава законът можеше да бъде приет, да се даде правна възможност за индексиране на договорите за обществени поръчки съгласно Методиката,

В момента този закон няма никакви изменения с този, който е внесен на 13 май. Единствената разлика е, че Методиката ще се приема вече от Министерския съвет, а не не да е одобрена с Правилника за прилагане на закона. Няма никакви промени в мотивите в категорично нарушение на чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – не е минал и 3-месечният срок след отхвърлянето му.

и искате да правите и да приемате популистки решения, за да изглеждате добре в очите на избирателите. Мисля, че този закон е урок за всички нас, че политиците трябва да мислим на първо място за хората и за бизнеса,

много тънък слой, който много лесно се губи, нали виждаме. Госпожо Митева, можеше да ме попитате лично и да Ви отговоря на този въпрос. Това, което се промени, са политическите обстоятелства. Май месец все още имахме надеждата, че някакъв рационален процес на взимане на по-добри решения може да бъде изграден. Сега този прозорец се затвори политически и трябва да взимаме решения, които в момента може да не са оптимални, но сега са единствено възможни. Защото политиката освен спазване на Правилника, което е много важно, е и отчитане на реалностите и няма как да избягаме от това нещо. Ние сме в една поредица от кризи, които изискват сложни и застъпващи се екстремни и екстремални решения. Част от кризата е политическа, тежка криза на това, че ние просто сме неспособни като политическа класа и тук съвсем не се опитвам да се да произвеждаме добри решения. Създаваме грешки с ужким решения – всяко решение създава нов проблем и така нататък, и сме затворени в това нещо и като гледам, по никакъв начин нямаме воля да излезем от него. В тази ситуация днес, в последния ден на парламента, това вероятно е възможното решение, макар и да не е станало по-оптимално от май месец. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Трета реплика ще има ли? Господин Каримански, заповядайте – имате думата.

юни месец, ако не ме лъже паметта, в предния внесен законопроект, да имаме много ясни изказвания и категорични изказвания за това какво прагматично куца на закона, който ние внесохме. Тук не е въпрос само за политика, господин Иванов. Тук е въпрос на прагматичност и на аргументи наистина. Ако имаше такива аргументи, такава цялостна аргументация на това защо не приемате закона или поне да бяхте изказали отрицателен вот. Защото, забележете, в залата няма нито едно изказване – нито едно изказване от „Демократична България“ или от тези, които са гласували против закона, как мотивирахте Вие Вашето отрицателно гласуване, с какви мотиви? Никой не видя един мотив за това нещо. Аз отново казвам: тук не е въпрос на промяната на политическата ситуация, тук е въпрос да решим проблемите на хората не от политическата призма, а от

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ще започна отзад напред с дупликата и може би това ще изчерпи и трите реплики. Господин Каримански, ще Ви отговоря каква е прагматичността. Тя се състои в лицемерието. Защото, когато бяхме в коалиция и колегите коалиционни партньори спираха всяко едно разумно наше предложение

Това всъщност изчерпва прагматичността. Тоест, възползването от един проблем, пак казвам – заложен във времето, не е моя работа да кажа кой, какво. Има други институции, които да кажат чий е проблемът, кой е заложил проблема. Проблемът е на всички, на цялото ни общество. Това беше използвано, за да може два месеца – не знам колко, да бъдем обвинявани, обиждани и така пак казвам, от така наречените ни коалиционни партньори. Към днешна дата стоя, мога да кажа, с гордо вдигнато чело, че ние от „Има такъв народ“ нямаме гузна съвест

Господин Председател, благодаря, първо, за това, че ми давате думата. Второ, дали е първо, или последно заседание, няма никакво значение, важно е какво се казва от тази трибуна.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! По темата за индексацията на цените в строителството само на 500 м от сградата на Народното събрание се намира един обект, който беше финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, и една колежка от тук присъстващите направи първа копка, а бившият министър-председател отряза лентата. Проектът беше за четири милиона, беше финансиран с 2 млн. 600 хил. лв. и беше завършен. Ситуацията е идентична. Само да кажа, че повечето проекти ще бъдат завършени некачествено, с неизпълнени строително-монтажни работи и с много пиар. Така че индексацията е необходима и още от месец когато в ИТН я поставяхме като нещо задължително за строителния бизнес, но нейното неприемане не означава, че няма да бъдат завършени обектите, означава, че ще бъдат завършени некачествено. По отношение на инженеринга най-яркият пример за корупция с инженеринг беше така наречената Програма за енергийна ефективност на ГЕРБ, където някои от цените достигаха до може би 200 – 300% печалба и ние сме правили достатъчно предавания по тази тема. Въпреки това инженерингът е създаден като един механизъм, който оптимизира време. Това исках да го кажа, защото в предварителното и в предпроектното проучване се дава достатъчно информация, а проектирането е едва на третия етап. Аз лично считам, че инженерингът не трябва да бъде ограничаван толкова крайно, защото това означава да разчитаме, че инвестиционният проект е с много високо качество, а то на практика не е така. Тъй като предходните етапи в България се подценяват, се достига до етап, в който в един момент проектантите и строителите трябва да работят в по-добър синхрон, а когато те са в отделна обществена поръчка, това невинаги е така. Така че по отношение на инженеринга не трябва да се отписва, то такова е мнението и на Камарата на строителите в България, че той по-скоро е един практичен механизъм, отколкото теоретичен. Разбира се, аргументите за срокове в строителството,

Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си.

Искам по начина на водене, господин Председател. Направихте забележка на цялата зала, че това е изключително мафиотски закон и Вие трябва да ни вкарате в правия път, особено Вашата парламентарна група. Така че, ако може, да се коригирате сега, защото това е изключително мафиотско – по думи на Вашата парламентарна група, Вашия бивш министър-председател...

Благодаря, господин Председател. „ЗАКОН за допълнение на Закона за обществените поръчки § 1. Създава се чл. 117а с наименование „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация“. Чл. 117а. 117а. (1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерски съвет. (2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1. Преходни и заключителни разпоредби § 2. Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон.

Колеги, следва да се уточни нещо за нанасяне на редакционна поправка.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, само искам една правно-техническа корекция да направя – § 1 да бъде: да бъде: „Създава се чл. 117а:“. Да се сложат две точки и „Методика за изменение на цената на договора за обществена поръчка при инфлация“ да бъде заглавието на чл. 117а, да започне членът преди кавичката направо.

Колеги, други изказвания има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията. На първо място подлагам на гласуване направената от госпожа Митева редакционна поправка, а именно: § 1 да се измени и да изглежда по следния начин:

Гласуваме редакционната поправка на госпожа Ива Митева.

Колеги, докладите не са особено дълги.

На свое редовно заседание, проведено на 20 юли 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 47-202-01-35, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър, госпожа Галина Димитрова и госпожа Диана Боева – държавни експерти в дирекция „Съвет по законодателството“; от Висшия съдебен съвет господин Боян Новански – член; и от Висшия адвокатски съвет доктор Ивайло Дерменджиев – председател. Законопроектът беше представен от госпожа Ковачева, която посочи, че с приемането му ще се осигури изграждането и поддръжката на електронна информационна система на запорите в Република България. Предлага се въвеждането на единна входна точка, предоставяща централизирана информация в реално време за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори. Тя добави, че изграждането на информационната система ще обезпечи своевременното уведомяване на заинтересованите страни при налагане или вдигане на запор, както и при промяна на вписаните обстоятелства, като по този начин ще повиши сигурността в гражданския оборот и ще оптимизира принудителното изпълнение върху движимите вещи. Подкрепата на Законопроекта ще осигури предоставянето на електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и ще предостави безплатен достъп по служебен път на държавната и общинската администрация, както и на лицата, осъществяващи публични функции. Предвижда се информационната система, обслужваща запорите, модулът за електронна публична продан и електронният обмен на информация с другите регистри да функционират на основата на обща информационна система, условията и редът за дейността на която ще се уреждат в наредба на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 хода на публичното обсъждане на Законопроекта доктор Ивайло Дерменджиев изрази положителното становище на Висшия адвокатски съвет към законодателните предложения. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси, с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“,

5 юли 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 юли 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 47-254-01-87, внесен от Петър Василев Кьосев на на 5 юли 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър; госпожа Галина Димитрова и госпожа Диана Боева – държавни експерти в дирекция „Съвет по законодателството“; от Висшия съдебен съвет господин Боян Новански – член; и от Висшия адвокатски съвет доктор Ивайло Дерменджиев – председател. Законопроектът беше представен от народния представител Петър Кьосев, който посочи, че с него се предлага отлагане на действието на влезлите на влезлите на 30 юни 2021 г. в сила разпоредби, с които се предвижда задължение за съдилищата да издават и връчват актове, да извършват процесуални действия и изявления, както и да осъществяват комуникация в електронна форма. Той уточни, че към настоящия момент Единният портал за електронно правосъдие не предоставя техническа възможност за сигурно, надеждно и достъпно електронно връчване и допълни, че сигурността, надеждността и ефективността на Единната информационна система на съдилищата е пряко свързана с функционирането на Единния портал. Господин Кьосев отбеляза, че Проектът на закон осигурява необходимото време на Висшия съдебен съвет за въвеждане на Единния портал за електронно правосъдие, за да се гарантира правна сигурност при постановяването на съдебни актове, връчването на съобщения и книжа, както и сигурността на процесуалните изявления на страните в електронна форма.

В хода на публичното обсъждане на Законопроекта взеха участие госпожа Ковачева, доктор Дерменджиев и господин Новански. От името на Висшия адвокатски съвет господин Дерменджиев изрази положително становище към Законопроекта. Господин Новански посочи, че Висшият съдебен съвет подкрепя предложеното отлагане на изискването за електронно връчване и електронна кореспонденция с адвокати, търговци и юридически лица чрез Единния портал за електронно правосъдие. Той изрази резерви към предложеното спиране на работата на Единната информационна система на съдилищата, като уточни, че Единната информационна система на съдилищата се ползва само от съдии, внедрена е и работи ефективно. Господин Новански добави, че чрез нея се разпределят делата, отчита се натовареността на съдилищата и се осъществява деловодната система, както и комуникацията с 38 модула. Той допълни, че работата на Единната информационна система на съдилищата е условие за кандидатстването на Висшия съдебен съвет по Плана за възстановяване и устойчивост и по други европейски проекти. Госпожа Ковачева посочи, че подкрепя предложеното отлагане на процеса по въвеждане на електронното правосъдие, за да се осигури правна сигурност на съдебните актове. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси, с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс,

Колеги, ноторно известен факт е, че Единният портал за електронно правосъдие в момента не функционира според своето предназначение. Същият към настоящия момент не позволява извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления, липсва идентитет между хартиеното – електронното досие по делата, както и не осигурява предвидения достъп до връчване на съобщения и призовки по надлежния ред. Истината е, че модулът, който свързва Единния портал за електронно правосъдие и Единната информационна система, още не е готов. Въпреки това през месец юни тази година влязоха в сила промени в ГПК, които предвиждат задължения за приемане на процесуални заявления в електронна форма, както и задължително електронно връчване чрез ЕПЕП – Единния портал за електронно правосъдие, като всички съобщения се считат за завършени, независимо дали те са изтеглени от профила на адвоката. Същевременно обаче, пак повтарям, системата не е технически обезпечена и това може да създаде изключително голям риск за правния мир.

Благодаря Ви, господин Кьосев. Колеги, откривам дискусията. Има ли изказвания по някой от двата законопроекта? Госпожо Александрова, заповядайте. Радвам се да Ви видя в залата и се надявам, че сте в добро здравословно състояние.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви, че сте тук. Моето изказване ще бъде много кратко. По отношение на първия законопроект, внесен от Министерския съвет, нашата парламентарна група – ГЕРБ-СДС, ще подкрепи така внесения законопроект. и четвъртото народно събрание именно ГЕРБ-СДС стартира Единната входна точка. По отношение на този законопроект работата продължава и ние сме щастливи от този факт. По отношение на Законопроекта на колегата Кьосев. Няма да подкрепим така внесения законопроект, и то именно във втората му част, и бих искала да изразя от тази трибуна, че времето няма да стигне, но най-вероятно в следващото Народно събрание ще внесем предложение за отпадането му, защото Единната информационна система на съдилищата работи добре, ползва се от съдии, внедрена е и работи ефективно, както изрази и господин Новански по време на Правната комисия, в която, за съжаление, аз не успях да присъствам. Именно поради тази причина, в тази част на предложението, това ще спъне работата на голяма част от съдиите, съдебната система и всички, които участват в процеса. Поради тази причина нашата парламентарна група няма да подкрепи този законопроект на първо четене. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Александрова. Има ли реплики, колеги? Няма. Други изказвания? Госпожо Министър, желаете ли думата? Заповядайте.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 молба да подкрепите внесения законопроект от Министерския съвет за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Той е малък като обем, но същевременно ще има голямо въздействие върху стопанския оборот, тъй като ще даде възможност и прозрачност в реално време да се виждат запорите, които са наложени върху движими вещи с регистрационен режим, тоест автомобили, камиони и други превозни средства. Защо настоявам това да стане бързо, защото софтуерът всъщност е готов. Той беше разработен заедно със софтуера за електронните търгове и всъщност това, което се чака, е Народното събрание да приеме тази поправка, за да може да стартира реално използването на тези нови възможности. Искам да използвам трибуната и да благодаря на колегите от Министерството на електронното управление,

Правя предложение на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника да бъде обсъден и гласуван на второ гласуване току-що приетият Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет. Благодаря Ви, господин Матеев. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

450б. (1) Министерството на правосъдието изгражда и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система се определят с наредбата по чл. 501а, ал. 6. ал. 6. (2) Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на земеделието обменят по електронен път с информационната система по ал. 1 информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон. (3) Съдебните изпълнители са длъжни ежедневно да въвеждат данни в информационната система по ал. 1. За всеки въведен запор се използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. № 910/2014. (4) Данните може да се подават автоматично от информационните системи, използвани от съответните съдебни изпълнители. Данните се подават по ред и във формат, определен с наредбата по ал. 1. Достъпът до информационната система по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции, е безплатен. (6) На базата на съдържащите се в информационната система по ал. 1 данни Министерството на правосъдието предоставя електронни административни услуги за уведомяване за наложен запор и за извършване на справки за наложени запори на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

В чл. 501а, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „която включва регистър на публичните търгове и система за провеждане на публични търгове“. Заключителни разпоредби § 3. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон: закон: 1. Министерският съвет приема измененията и допълненията в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, произтичащи от този закон.

Благодаря, господин Председател. да има информационна система по подобие на вече съществуващата такава по отношение на недвижимите вещи, в която ние – свободно частноправните субекти, можем да правим справки, да се снабдяваме с преписи, даже от актове, и да получаваме и удостоверения, та идеята за съществуването на такава информационна система и по отношение на движимите вещи в частта да позволява уведомление за наложени запори върху движими вещи, както и направата на справки, е наистина добра. Затова ние подкрепихме Законопроекта. По отношение на приемането му на второ гласуване бих желал да направя една редакционна поправка, която няма да промени по никакъв начин смисъла на Законопроекта. Тя е мотивирана от следното. Докато в ал. 5 на чл. 450б прецизно е уреден въпросът кои публични органи ще имат право на достъп и даже е уредено, че той е безплатен, то не е уредено изрично правото на достъп на всички заинтересовани частноправни субекти, които биха били заинтересовани да си направят справки от тази информационна система. Затова, уважаеми господин Председател, с това изказване бих искал да направя и една редакционна добавка.

се слага запетая и се добавя следният текст: „При зачитане правото на достъп до нея и на частноправни субекти с интерес от справки.“ С други думи, когато се създава тази наредба, която да уреди използването и достъпа до информационната система, просто да се съблюдава принципът за правото на достъп и на частноправните субекти, освен на публичните органи, пак казвам, които са заинтересовани да си правят справки. По никакъв начин, смятам, че тази редакционна поправка не променя смисъла на Законопроекта, а просто гарантира правото и на всички граждани, всеки заинтересован да си направи справка за запор и да може да се регистрира, както и понастоящем е възможно в Имотния регистър, в електронната система на Имотния регистър да може да си прави справки. Така че, господин Председател, моля Ви да подложите на гласуване тази редакционна поправка, като се надявам народното представителство да я подкрепи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Петров, само да уточним: „При зачитане правото на достъп и на частноправните субекти“.

Благодаря Ви, господин Петров. Реплики има ли, колеги? Няма. Други изказвания? Други

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване на първо място така направеното процедурно предложение на господин Петър Петров: „В § 1, в чл. 450б, ал. 1 чл. 450б, ал. 1 в края на второ изречение вместо точка се поставя запетая и се добавя следният текст: „При зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки“.“

и се добавя следният текст: „При зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки“.“ Гласували

Сега, колеги, поставям на гласуване наименованието на Законопроекта по вносител, както беше изчетено от господин Стоев, § 1 с вече приетата редакционна поправка и в останалата част, както е текстът по вносител,

където предстои дискусия. След приключване на тази точка, колеги, отново, както говорихме на Председателски съвет и каквото предложение направи госпожа Атанасова в началото на заседанието, ще започнем с декларации от парламентарните групи, ще има заключително слово на председателя и с това ще приключи днешното пленарно заседание. Така, колеги, откривам дискусията по точка осма. Има ли изказвания? Становище по

(Продължаваме Промяната): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Френският поет и общественик Виктор Юго неведнъж е казвал, че няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло. Аз бих добавил, че за да дойде времето на една идея, трябва да ѝ се даде шанс. Сега си представете, че имате идея, в която потенциален инвеститор от Италия желае да инвестира чрез закупуване на дялове във Вашето дружество, без да се налага да търси заверка на съдържание на договор за прехвърляне на дялове, каквато правната система на Италия не позволява. Представете си, че имате идея, в която потенциален инвеститор от Франция желае да инвестира, но за която Вие трябва да ползвате тежката и сложна структура на акционерното дружество и нелеката финансова тежест от 50 хил. лв. начален капитал, което много често е почти невъзможно за стартиращите бизнеси. Представете си идея, около която можете да привлечете висококвалифицирани кадри не срещу възнаграждение, а срещу реална възможност за бъдещо участие в това дружество. А сега си представете, че тази идея можете да я развиете не във Великобритания, Полша и Австрия, а в България. Представям на Вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, който цели да въведе в българския правен мир фигурата на дружество с променлив капитал. Дружеството с променлив капитал съчетава в себе си най-добрите и работещи конструкции на уредбата на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, като поставя особено голям фокус на дружествения договор и свободата на договаряне. Фигурата на дружеството с променлив капитал по този начин може да отговори на всички специфики, свързани с дейността на иновативните и ориентирани към стартъп кампании, и по-конкретно конкретните предложения, които се отправят с така предложения законопроект, са да няма изискване за минимален праг на капитала и като такъв той да не подлежи на вписване в Търговския регистър. Това изключително много ще облекчи стартиращите бизнеси и стартъп инициативи. Предвидени са привилегии, особени правила и задължения, както и възможността за сключване на договори за конвертируем заем, които са познати механизми и широко употребявани из Европа и света, и позволяват упражняването на специфичните за рисковете от капиталовото инвестиране права. Въвежда се и реален правен инструмент, а именно опцията, с която висококвалифицирани служители впоследствие могат да придобият дялове в капитала на дружеството. Предвидени са различни форми на управление на дружеството, които максимално много да улеснят бизнеса в избора му на структура и на управление. Предвидено е и задължително преобразуване на дружеството с променлив капитал, когато същото престане да отговаря на изискванията за микро- и малко предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. Това въвежда съответни гаранции, че въпросното дружество няма да бъде основна правна фигура в търговския оборот, а на практика ще бъде правен инструмент реално за стимулиране на инвестиции. Всичките тези нововъведения целят стимулиране именно на иновативните и базирани малки компании. Подобни правни фигури исторически са се доказали като успешни и широко употребявани из цяла Европа, където в сфери като Fintech, BioTech, RegTech са незаменима част от икономиката. Европейският икономически и социален комитет неведнъж е подчертавал, че малките предприятия са гръбначният стълб на европейската икономика и че те са основен източник на работни места, в който разцъфват бизнес идеите. В тази връзка, уважаеми народни представители, Ви моля за Вашата подкрепа на така представения законопроект, за да допринесем ние като законодатели на добрите бизнес идеи в България да им дойде времето и да им се даде шанс да разцъфнат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Първо, бих искала да заявя, че ние принципно подкрепяме тази инициатива и създаването на фигурата „дружество с променлив капитал“, така че максимално да улесним и да създадем възможности за учредяване на стартъпи, особено когато говорим когато говорим за развитието на различни сектори, запазване на интелектуалната собственост и по-специално софтуери и даване на възможности за привличане на нови капитали. Смятам обаче, че е необходимо да се прецизират допълнително текстовете, които са направени в представения законопроект, особено когато говорим за дефиницията за микро- и малки предприятия, която е доста широко описана в закона, и е необходимо, след като създаваме специфичната фигура на дружеството с променлив капитал, да акцентираме и да имаме дефиниция на това какво е микро- и малки предприятия по смисъла на така направеното предложение и съответно на променлив капитал, така че да могат да бъдат избегнати например различни злонамерени действия, най-общо казано. Също така е необходимо да се направят допълнителни промени в така предложения законопроект, свързани с контрола по отношение на обявяването и кога следва да се обяви променливият капитал, така че отново максимално всичко да се извършва прозрачно и в полза на бизнеса и на обществото. За да не губим допълнително време, бих искала още веднъж да заявя нашата принципна подкрепа към законопроекта

Революция в Търговския закон! Настоящият законопроект е дълго чаканият отговор на нуждите на българската стартъп индустрия. В сегашния си вид Търговският закон се оказа твърде консервативен, за да удовлетвори нуждите на съвременната бизнес среда и новата реалност и структура на компаниите. С предложените промени се създава изцяло нов тип дружество – дружество с променлив капитал, в което по същество се съчетава част от уредбата на акционерното дружество и дружеството с ограничена отговорност. Предоставя се възможност стартиращите дружества да ползват гъвкави форми за инвестиране, които Търговският закон предвижда за акционерните дружества. Набирането на капитал е основно предизвикателство пред стартиращите компании и наша роля е да създадем законова рамка, която позволява това да се случи ефективно и гъвкаво. Новият тип дружество е регулирано по либерален начин, така че да бъде осигурена необходимата договорна свобода, предвид разнообразието от дейности и вид структури, характерни за стартиращи компании. Този законодателен подход цели и да намали административната тежест на стартъпите, така че да могат да фокусират усилията си върху създаването на устойчив продукт и привличането на инвеститори. Отличителна черта на новия вид дружество е липсата на задължения за вписване на капитала и съдружници в Търговския регистър. Това позволява капиталът и участниците в дружеството да бъдат променяни бързо и гъвкаво спрямо нуждите на бизнеса. Възприети са и част от добрите европейски практики за механизми на разпореждането с дялове, включително и чрез възможността служители на дружествата да придобият дялове. Прехвърлянето на дялове е уредено чрез опростена форма на писмен договор със заверка на подписа. Няма предвидена в закона минимална стойност за дял, както е допустимо да бъдат създадени дялове с различни права и привилегии. Законопроектът беше изготвен в съответствие с нуждите на българските предприемачи с подкрепата на Българската стартъп асоциация. Той позволява да утвърдим ролята на България като център за иновации в Югоизточна Европа. Реформата е част от националния план за възстановяване и устойчивост. Тази реформа е пример за пътя към изграждането на устойчива, работеща и модерна българска икономика. Благодарен съм, че въпреки всички различия на Четиридесет и седмото народно събрание то успя да стигне до съгласие за този толкова важен реформаторски и революционен закон. Закони като този ми дават надеждата, че дори и най-свирепите съперници могат да стиснат ръце в съгласие, когато на масата е общото благосъстояние на българското общество. Пожелавам си в следващите народни събрания

На нашето внимание в последния ден от работата на Четиридесет и седмото народно събрание е представен един законопроект, който поне според мен в своята същност представлява една от най-сериозните законодателни инициативи, едно от най-сериозните предлагани законодателни изменения в работата на този парламент. Предлагането на създаването на шесто по вид търговско дружество в Търговския закон на практика наистина представлява една революция в Търговския закон. След 1990 г., когато беше възстановен Търговският закон, в неговите германско-правни разрешения през унгарските му редакции, на практика такова сериозно изменение в Търговския закон не е предлагано. Символично е, че такава сериозна промяна на законодателството става в последния ден от работата на Народното събрание. Да, аз съм съгласен с колегата Митев, че най-вероятно е дошъл моментът, в който нашето търговско законодателство би следвало да се поразчупи, би следвало да избягаме от консервативните разрешения, разрешения, които са залегнали в него, с оглед на новите обществени реалности и икономически процеси, които протичат както в България, така и в световен мащаб. Но, колеги, имайте предвид, че когато говорим за такава сериозна промяна на законодателството, винаги много внимателно би следвало да анализираме всички текстове, които се предлагат. Наистина в предлаганото ново търговско дружество са взети някои от разрешенията, касаещи уредбата на дружеството с ограничена отговорност, и някои от разрешенията на акционерното дружество. Но тук не се каза, че най-съществената промяна, която се прави и се въвежда, на практика е взета от Закона за кооперациите, тъй като разрешението за липса на вписване на капитала на това дружество на практика е взето от Закона за кооперациите. Да, България има нужда от това да бъде променено търговското законодателство. На работните срещи – коалиционните, които проведохме, аз изразих принципното становище на нашата парламентарна група, че ние сме принципно за приемането на такава промяна, принципно за подкрепа на бизнеса и въвеждането на възможности – да се въведат нови форми, с които да се подпомогнат тези стартиращи бизнеси в България. Но аз говорих с някои цивилисти – професори в тази материя, които бяха единодушни по отношение на това, че е спорен въпросът дали такава радикална промяна би следвало да се въведе с приемането и създаването на нов вид търговско дружество, или пък тези промени би следвало да се направят с някои изменения в действащото законодателство, като се пипнат някои от текстовете, касаещи акционерното дружество и дружеството с ограничена отговорност. По отношение на това дали следва да прибързваме в последния ден от работата на това Народно събрание и да да прибързаме да предложим тези текстове да бъдат приети и на второ четене. Моето лично мнение е, че това не следва да става. На работните групи – коалиционните, които имахме, аз бях предложил конкретни промяна, които да бъдат включени в така предложения законопроект – не ги видях да са включени. Но, колеги, мисля си, че не би следвало, и то от гледна точка на това, че не би следвало да превръщаме тази сериозна законодателна промяна като заложник на някакви политически и конюнктурни причини причини поради това, че днес е последният ден от работата на това Народно събрание – това да бъдат мотивите, поради които ние да прибързаме с подлагането на текстовете на второ гласуване. Само по себе си, мотивирайки едни такива изменения с последния ден от работата на Народното събрание, означава, че ние превръщаме тези сериозни промени в заложник на някаква политическа ситуация или конюнктура. Ето защо смятам, че – да, трябва да дадем знак на бизнеса, трябва да дадем знак към обществото. Затова нашата парламентарна група на първо четене ще подкрепи тези текстове. Естествено, ако днес е последният ден от работата на Народното събрание, няма да има време да правим такива промени и предложения на второ четене, но нашето становище е, че необходимост от такива предложения има,

Колеги, ще изчакам няколко секунди все пак, за да се върнат колегите в залата.

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 47-254-01-70, внесен от Петър Василев Кьосев и група народни представители на 15 юни 2022 г. Колеги, след Колеги, след това можем да пристъпим към декларациите от парламентарни групи, като отново обръщам внимание, че на Председателския съвет беше постигнато съгласие декларациите да бъдат направени

Господин Гюров, преди да започнете – колеги, ще Ви помоля за тишина в залата. Нека да имаме толеранс към всяка една декларация на парламентарна група – наистина без възгласи, без тропания по банките. Нека последните 40 минути да преминат в рамките и под знака на добрия тон. Господин Гюров, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, скъпи сънародници! Животът на този парламент изтече. Беше един от по бурните и драматични парламенти. Все пак Четиридесет и седмото народно събрание беше изправено пред множество кризи – заложените бомби в пътното строителство, високите цени на електрическата енергия, COVID пандемията, войната на Путин и последствията от нея. Българските граждани знаят какво свършихме през тези седем месеца. Хората знаят, че сметките им за ток не се промениха, когато скачаха главоломно в цяла Европа. Знаят, че приехме план за справяне с пандемията, който позволи да не затворим бизнеса и да не претоварим системата на здравеопазването. Знаят, че увеличихме пенсиите, за да може възрастните хора да живеят по-достойно. Знаят, че повишихме заплатите на медицинския персонал и учителите. Знаят, че приехме антикризисен пакет от мерки, за да могат хората да минат по-леко през кризата, предизвикана от войната. Знаят, че успяхме да се справим с невиждан досега брой бежанци. Хората знаят, че тези мерки направиха България първенец по ръст на индустриалното производство в целия Европейски съюз. Хората знаят, че спряхме схемите на „Капитан Андреево“, прекратихме кражбите в пощите. Въпреки най-тежката глобална инфлация, война и политическа криза България се справи добре в тези седем ужасни месеца. Това е малка част от свършеното в извънредна обстановка. Можехме ли да направим повече? Вярваме, че България може много повече. Истината е обаче, че големите промени се правят, когато имаш достатъчно депутати, които искат те да се случат. А имаше ли достатъчно депутати в този парламент, които да искат България да тръгне по пътя на промяната? Нямаше, уважаеми дами и господа. Няма антикорупционно мнозинство в този парламент. Корупцията не намери достатъчно врагове в тази сграда. Говоря за майсторите в занаята тук, в парламента, ненадминатите професионалисти, тези, които не могат да живеят в опозиция, защото тогава излиняват. От парламентарната трибуна те играеха любимата си игра „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“. Чухме какви ли не абсурди, безочливи манипулации, заплахи и лъжи. Чухме и думите: „Не пипайте организираната престъпност!“ Уважаеми дами и господа от опозицията, Вашата неприязън към промяната, Вашата съпротива срещу борбата с корупцията ясно ни показа едно – всичко, което направихме, всичко, което се наложи да изтърпим, си струваше. Но заради Вашите гимнастики тук България продължава да се мъчи, затова все още нямаме реформирана Комисия за противодействие на корупцията, затова няма ефективна прокуратура, затова я няма и така очакваната справедливост. Затова повечето регулатори тънат в некадърност и са символ на обслужване на мафията и картелите. Вчера влезе в сила закриването на бухалката, наречена Спецправосъдие, за съжаление, не и преди в последния си работен ден да изпере за пореден път Пеевски. Гласувахме промените в Закона за съдебната власт, с които беше осигурена независимата работа на европейските прокурори. Внесли сме още редица важни законови промени. Всеки ден на този парламент беше шанс да свършим нещо добро за България, но вече стана ясно, че в рамките на този мандат няма как да осъществим изцяло това, за което хората ни изпратиха тук – да сменим модела Борисов – Гешев и да върнем законността. Но от друга страна, отиваме на избори с натрупан опит, с научени уроци, със знания срещу какво ще се изправим, с идеи как да бъдем по-успешни и по-ефективни. Вероятно и следващият парламент ще бъде труден, но ние няма да отстъпим от това да спираме корупционните кранчета и да насочваме средствата към българските граждани, към българския бизнес, към българските пенсионери, лекари, сестри и учители, към хилядите съвестни полицаи, пожарникари и държавни служители, каквито в България има много. Отново ще потърсим подкрепа от хората за всичко това. Вярваме, че в следващия мандат ще можем да постигнем още, много повече за свободна и просперираща България. Затова се обръщаме към българските граждани – скъпи сънародници, гласувайте на предстоящите избори! Всичко дотук беше само първа стъпка от борбата за изтръгването на държавата от ръцете на мафията. Демокрацията не е спринт, тя е маратон. Демокрацията си струва. Демокрацията е единствената гаранция за просперитета на България. Тази битка е на всеки български гражданин тук и в чужбина и ние можем и трябва да я спечелим заедно. Имаме нужда от Вас да завършим съдебната реформа, да има независими регулатори и да спрем кражбите, за да имаме силна, богата държава, с която да се гордеем! Помогнете ни да върнем нормалността, да върнем смисъла на думи като морал, честност и почтеност. Дължим го на децата си. Продължаваме промяната! (Народните

Правителството на четворната коалиция издържа шест месеца, преди да настъпи неизбежният ѝ разпад. Първото излъчено с парламентарно мнозинство правителство в историята от 32 години насам, издържало шест месеца, и първото свалено с вот на недоверие. Какво оставя след себе си това управление? Ясното и недвусмислено – А отборът доказано са аматьори! Тълпата може да се управлява с есемеси, но тълпата не може да управлява. Аматьорите оставят разбити държавни институции, развихрила се шуробаджанащина, корупционни схеми, парапети, бухалки, дамаджани, опустошен парламентаризъм с решетки, брутално потъпкване на правовия ред и нулева толерантност към Конституцията! Оставят енергийна криза, липса на основни енергийни ресурси, липса на алтернативни доставки на газ, плашещи цени на електроенергия и горива, полуфалирали държавни предприятия за доставка на енергия, разбити вериги за доставки, посредници, инсталирани умишлено, за да се използва целенасочено създадената енергийна криза и да се изстискат и последните пари на българските предприятия и на българските граждани. Оставят енергиен колапс. Енергийната криза води след себе си икономическа такава и ако не се овладее спешно, знаете много добре вероятно какво следва. Следва икономически колапс, с масови фалити на предприятия и хиляди безработни на улицата. След икономическия колапс ще последва и колапс на социалните системи. Наред с това правителството на Кирил Петков оставя нанесените на външнополитическия имидж на България щети, които тепърва ще бъдат изчислявани, а поправянето на последиците ще отнеме години. Да споменем само многократното връщане на Плана за възстановяване и устойчивост и дискредитирането ни пред Европейската комисия, срамните гърчове за военната помощ за Украйна, двойната политика по отношение на Република спекулативното ангажиране на авторитета на наши външни партньори с вътрешнополитически интриги и корупционни схеми. Напомням Ви за Gemcorp. Обидните за достойнството на държавата ни воаяжи на премиера и неговите сътруднички в чужбина за по една вечеря. Години, години ще са необходими, за да се измие този този външнополитически резил и да се възстанови поне малко достойнството на страната ни, което Кирил Петков така безмилостно унищожаваше. Никоя обаче от тези кризи нямаше да се разрази с такъв мащаб, ако над всички тях не се беше извисила ужасната политическа криза, в която страната ни беше хвърлена през последните две години. Тази криза започна, когато Вие, под юмрука решихте, че ще обявите война на Политическа партия ГЕРБ, а партия ГЕРБ трябва да бъде заличена или изчегъртана от политическата карта на България. Преживяхме всичко – омразата, внушението, обидите, чегъртането, арестите, но кой и с какви думи Ви обяви, убеди, натисна, SMS ли Ви написа? Кой Ви каза, че трябва да се изправите срещу 650 хиляди българи и да ги намразите? Ще се опитате ли да си припомните кои са тези лица, кои са тези имена или прякори, които Ви нашепваха как трябва да мразите партия ГЕРБ, да мразите нейните членове, да искате да чегъртате и да унищожавате всеки. Ще си припомните ли кой Ви е внушавал думите, с които да ни обиждате, да ни хулите, да ни клеветите от тази трибуна? И най-важното, дали ще разберете, че омразата към нас прерасна в омраза към самите Вас, прерасна в омраза помежду Ви, в омраза на всеки срещу всеки? Разбрахте ли как тя Ви разяде отвътре – прекрасната коалиция на Промяната? Почувствахте ли нейната опустошителна сила? Да, омразата Ви довърши, не опозицията. И ако не сте го осъзнали, то знайте, че истинският Ви проблем наистина е омразата и тя може да Ви досъсипе. Но, уважаеми, не това е нашето удовлетворение. Нашето удовлетворение ни го даде съдебната система на България, която не допусна беззаконието да властва. Нашето удовлетворение го даде Конституционният съд на Република България и онези съдилища, които отмениха и обявиха за противоконституционни и противозаконни последователно актовете на правителството на Кирил Петков. В правотата държава по-голямо унижение и по-голямо наказание, но и по-категорична оценка за работата на едно правителство и едно мнозинство от тази няма. ГЕРБ ГЕРБ устоя, устоя на всички удари и в момента е много по силна, по-сплотена и по-мотивирана да помогне на обществото ни и на България да се измъкне от тази ужасна ситуация, в която се намираме. Благодарим на стотиците хиляди членове и симпатизанти на ГЕРБ-СДС, които въпреки чудовищния натиск, на който бяха подложени, не загубиха вяра в нас и ни даваха силата, която имаме и днес. Заради тях, заради стотиците хиляди наши гласоподаватели, ние не се огънахме и не се пречупихме. А ако се питате, какво е мотивирало нашето поведение в Четиридесет и седмото народно събрание, то отговорът на този въпрос трябва да е очевиден с всяко наше действие тук, в парламента, ние връщахме себеуважението на нашите избиратели и уважението към Политическа партия ГЕРБ. И от тази трибуна днес искам да се обърна към нашите избиратели и да им кажа: благодаря Ви приятели за силата, която ни давахте. Ние не Ви предадохме, няма да Ви предадем и занапред, няма да предадем и България. На изборите през октомври се надяваме, че ще подкрепите отново мощно ГЕРБ-СДС. Нека ги бием с техните машини, а ние Ви обещаваме, че ще се гордеете с Вашия избор и ще се гордеете с това, което заедно ще направим за България. Благодаря, от името на 59-те народни представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, които се борихме с всички сили за това България да бъде свободна, демократична

ако ГЕРБ-СДС ще трябва да съставя правителство, ще покажем как се работи. Как се работи за доброто, за бъдещето на България и за нейното достойно място в семейството на европейските народи. В следващото Народно събрание ние ще сме тук и ще сме повече. И за тези от Вас, които народът ще прецени да върне отново в тази зала, ще покажем как се работи за целите, които сме си поставили. Защото, уверявам Ви, такава ще е народната воля. А волята народна е свята! Урокът от последната година и половина, дано сте го разбрали, че който се изправи срещу народната воля, ходи на предсрочни избори. Надявам се, колеги, до октомври да сте осмислили как се докарахте дотук, да приемете най-после, че народът ни е мъдър, и да се съгласите, че неговата воля е божията воля. И когато народът отново каже, че предпочита в управлението на страната да участва и ГЕРБ, да се отнесете с разбиране към това послание и да го приемете. Нашият интерес, на парламентарната група на Политическата партия ГЕРБ, е България да е спокойна, свободна и развита страна. А ние, българите, независимо какви политически възгледи изповядваме, да живеем в разбирателство, толерантност, да сме солидарни, да си помагаме, да преодоляваме кризите и да вървим заедно напред. Помислете си още веднъж дали и Вие желаете това да е Вашият интерес, дали желаете това да е общ на силата на съединението интерес, или отново ще опитате да победите собствения си народ. Успех на всички в предстоящата предизборна кампания, бъдете здрави, разумни и толерантни! Бог да пази България!

Атанасова. Колеги, едно процедурно предложение ще направя за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до изчерпване на декларациите от всички парламентарни групи и до приключване на финалното слово на председателя. Моля, режим на гласуване.

Заповядайте, господин Николов, имате думата.

моля да заемете местата си и да запазите тишина, да проявим уважение към останалите парламентарни групи. Макар и с непълен мандат, Четиридесет и седмото народно събрание остави ярки впечатления за своята дейност у цялата българска общественост за онова, което свърши, и най-вече за онова, което не успя да осъществи.

За съжаление, шест месеца по-късно то се превърна в олицетворение на всичко онова, което Смирненски обезсмърти в своята „Приказка за стълбата“. Българските граждани станаха свидетели на подли политически игри, неспазени коалиционни обещания и нелицеприятни отношения както между бившите коалиционни партньори, така и между управляващи и опозиция. И ако на последната работата й е да посочва кривиците на властта и да предлага алтернативи, то управляващото мнозинство трябваше да демонстрира единство и експертиза. По една или друга, може би не само политическа, причина първоначално сформираното управленско мнозинство не успя да обърне поглед в една посока и започна да фаворизира едни участници в коалицията за сметка на други. Ние от Политическа партия „Има такъв народ“ никога не бихме се примирили с ролята на безгласна патерица на властта и в никакъв случай не бихме могли да пожертваме националния интерес на Република България, каквито и регламентирани обещания или нерегламентирани изкушения да ни бъдат предлагани. Познали както предателството, така и преминали през катарзиса на лоялността, ние се отправяме по-пречистени и по-мъдри отвсякога към следващото политическо предизвикателство. Нека всички в тази зала направим така, че да забравим колкото е възможно по-скоро невнятната политическа реторика, която доста често звучеше от тази трибуна, и нека си пожелаем в следващото Народно събрание да присъстват освен предимно политически фигури, също и повече първокласни експерти, с помощта на чийто потенциал да успеем да посрещнем предизвикателствата, които стоят в непосредствения дневен ред на държавата. С призив да дадем всичко от себе си, за да не се окаже, че след края на това горещо политическо лято ни очаква най-студената икономическа зима, ние днес се разделяме, за да дадем възможност на българските граждани да изберат най-подходящите управници, които имат способностите и не се боят да поемат отговорността да преведат страната през нелеките времена, които ни предстоят. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Николов. От парламентарната група на „Демократична България“ – господин Иванов, заповядайте. Имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Има два особени парламентарни дни – в началото и в края, в които сме между острото противопоставяне между управляващи и опозиция, мнозинства и малцинства, както и да се променят и кампаниите, и които са едни процепи в тези режими, в които все пак можем да опитаме да си кажем и нещо малко по-различно от обичайните конфронтационни тези, тези, с които излизаме тук. Иначе тази прекрасна достолепна зверилница, разбира се, изисква от нас и страст, и агресия, и желание за конфронтация, но днес е един такъв ден, в който на мен лично ми се иска, възползвайки се, донякъде, може би, злоупотребявайки с позицията си на председател на групата, да кажа нещо малко по-различно. Да излезем извън тези размахвания на пръсти, извън тези слогани и декларации, с които се замеряме с такава страст иначе, и без това не може, и да си кажем, първо, благодаря едни на други. Работихме в тази мелачка на разум, защото освен зверилница, и това е така, защото тук се сблъскваме и целта трябва да е винаги да излиза нещо повече, отколкото сме ние самите – отделните партии, отделните разуми, да се сблъскваме в своите противоречия, да излиза нещо повече. заради това усилие да излиза нещо повече, макар че не беше кой знае колко успешно в този парламент, за пореден път, искам да благодаря на всеки един от Вас. Искам също така да кажа, че ако при цялото ни желание да бъдем любезни и възпитани, някого сме засегнали, прощавайте. Чисто човешки мисля, че са важни тези неща. Извън това, позволете ми да кажа нещо политическо и със сигурност то не е свързано с това, че аз мисля, че мога да поучавам някого. Но ние трябва да си дадем сметка, че отиваме на тези избори или на избори, които да възпроизведат поредната кампания с поредните клишета, или да се опитаме те да са малко по-различни. Според мен, по скромното ми мнение, ако се опитаме да са малко по-различни, те трябва да се опитат да дадат отговор на един въпрос и този въпрос е как да излезем от тази спирала на политическата криза. Има достатъчно други кризи, които ни връхлетяха, в името на които да опитаме да отговорим на този въпрос. Всеки един от нас да даде рецептата не как не, не против какво, не с кого никога, а как ще се управлява нашата република оттук нататък. Ние опитахме да застанем на позицията, че не можем да си позволим тази кампания сега, още един период на неуправляемост, защото времето, в което могат да се вземат определени решения, изтича. Не сполучихме да удържим този парламент. И други се опитаха, не казвам, че само ние сме опитвали, и отиваме на тази кампания. Нека да опитаме да дадем отговор на въпроса как ще се управлява републиката, какво управление ще има. И позволете ми наистина в особения дух на този граничен ден да кажа някои наши или мои наблюдения за това това и за какво следващият парламент си струва да опита да бъде малко по-добър, или да кажа няколко съжаления. Аз съжалявам, че ние в този парламент забравихме, че парламентът, или не можахме достатъчно добре да отстоим разбирането, че парламентът съществува заради опозицията. Парламентът не е място, в което се упражнява властта. Властта се дава на избори на някакво мнозинство – то винаги може да се затвори само и да си взема решения. Фактът, че тук сме събрани с опозицията, тя има инструментариума на процедурното бавене, на участието, на изказването и защото парламентът съществува, за да може да спира упражняването на властта, да бъде спирачка върху твърде лесните и твърде бързите решения. Затова е възникнал парламентът. И това нещо ние не можахме в духа на този парламент достатъчно добре да го разберем. Аз искам откровено да кажа, че ние сбъркахме, сгрешихме с това, че не дадохме адекватно представителство в комисиите на опозицията. Звучи като нещо дребно, процедурно, което сега в този ден, в началото на кампанията не е добре да се казва, но аз искам да го кажа. Искам да кажа, че ние забравихме за своето задължение освен да говорим за нашите избиратели като за целия народ, което всички правим и много обичаме да правим, независимо от това дали са 600 хиляди или са 100 хиляди и малко, забравихме, че наистина трябва да представляваме целия народ, а това означава през цялото време да помним, че трябва да сме в състояние освен да повтаряме като курдисани собствените си тези, да сме в състояние да убеждаваме хора, които мислят различно от нас – често пъти, точно обратното на това, което мислим. Това е нашата длъжност. Не просто да се събираме по състояние на това, че мислим еднакво и да се опитваме от това да формираме някакви мнозинства, ние трябва през цялото време да опитваме да правим някакви мостове. И когато говорим за диалогичност в този труден и толкова обичан спорт, който толкова всички се хвалим и се кълнем в него, и толкова лесно се проваляме постоянно, всъщност трябва да помним това – нашата длъжност е през цялото време да събираме тъканта на това общество, не просто тук да формираме някакви мнозинства по един или друг начин. Ние трябва да издигаме нивото на политическия дебат и това опитахме. Колко се справихме, видяхме. Но трябва да помним, че парламентът е, освен всичко друго, роза на времената. Имам предвид една знаменита фраза на Августин Блажени, който казва, че има много времена, не е едно време. Има времето на Наказателния кодекс – онзи часовник, с който всеки, който е сгазил някъде закона, отброява давността. Има процедурно време, времето на нашите процедури, с които се занимаваме. Има бюджетното време – как финансовият ресурс, а парите са време. Те са нечий труд, превърнат в хартийки. Как тече това време? Има геополитическото време което така ни връхлетя всички нас, когато на 23 февруари всички бяхме сигурни, че няма да има война, а на 24 февруари се събудихме и Киев беше бомбардиран. И онова геополитическо време, от което ние се опитваме да се скрием, криейки се от реалността на тази война. Та тук в тази зала всички тези времена се събират и се превръщат в национална съдба. Нашите думи, нашите мълчания, нашите действия – всичко това се преплита и се превръща в национална съдба, и особено нашите недостатъци, особено моментите, в които ние се увличаме в лекотата да атакуваме, да унижаваме опонентите си. Нека опитаме – тези от нас, които ще бъдат и в следващия парламент, и ние самите, и аз самият, защото всичко това, което го казвам като свое съжаление, го адресирам и към себе си, никого не искам да поучавам тук, да си го спомняме всичко това. Ние трябва да отговорим на въпроса за това как ще се управлява България и той се подразделя на два много важни въпроса – въпросът за войната и въпросът за корупцията. Въпросът за корупцията не е въпрос ние тук или в политическия дебат да осъдим едни или други лица. Въпросът за корупцията изисква промяна в състоянието на националната политическа система. Той изисква, на първо място, за това каква политическа култура носим ние. Дали е политическата култура на едноличните решения, или е политическата култура на колективните решения, на споделянето на отговорността, на бавното съвместно обсъждане? Ние бяхме много укорявани за това, че се събрахме да обсъдим нещо заедно. Прощавайте, ако някой се е обидил от това, което сме казали помежду си, обсъждайки заедно, но и на нас не ни достига политическа култура на колективно вземане на решения. Не поучавам никого. И аз като лидер винаги си казвам, че не правим достатъчно, но всички ние трябва да правим този избор, защото, ако нямаме в нашите партии автентична култура на колективно вземане на решение, на колективно носене на отговорност с лицата си тези, които решават, са тези, които стоят отпред и поемат отговорност, ние никога няма да се справим с корупцията. Можем да се сменяме едни или други, да успяваме да окаушим някой или не, но няма да се справим с корупцията. Ако ние не се съгласим, че трябва да реформираме съдебната власт, така че въпросът за това кой е корумпиран и кой не да бъде изваден от политическия дебат и да бъде оставен на независим съд и, да, много се радвам, че стигнахме до това цивилизационно постижение да се радваме, че имаме независим съд в България. Сега остава да имаме и прокуратура, която наистина е неутрална и не служи повече на едни, отколкото на други. И това не означава да я вземем от едните и да я дадем на другите, със сигурност, със сигурност! Трябва да намерим начин да постигнем съгласие да реформираме прокуратурата така, че тя да бъде ничия, освен на закона и освен на националния интерес. Ние трябва да се съгласим, че трябва да имаме институции, които са наистина независими. Това е трудно, това е бавно, това пречи на моменти. Много пъти се изкушихме в този парламент да вземаме решения, в които да се месим на други институции. Имахме оправданието на всякакви кризи, на всякаква екстраординарност със ситуацията и то не беше достатъчно. И това също е нещо, за което съжалявам. Ние, ако искаме да се справим с корупцията, трябва да се съгласим, че отсъждането на отсъждането на това кой е корумпиран и кой не, не е работа на политическия дебат. Нашата работа е да изградим такива институции и такава правосъдна система, която да може да се справя с това. Но това означава също така, когато има политици, които имат много корупционни въпроси, на които да отговарят, да намерим начин, взимайки колективни решения, те да слязат от сцената, за да не става целият национален политически дебат залог на персоналната съдба на един или друг, който гледа оня часовник с наказателното време, кога ще изтече наказателната давност. Няма друг модел за постигане на политическа устойчивост извън тези съгласия. Те не се записват в закони, в Конституция, те са въпрос на политическа култура и ние всички трябва да се опитваме, в тази кампания, включително да работим за нея. И въпросът за войната. Корупцията започва от руския модел. Няма какво да се лъжем. И ние трябва да можем, каквото и да мислим за Русия, и аз мога да кажа много хубави неща за тази страна и нейната култура, да се изправим пред реалността, че ние сме обект на агресия. Целият международен модел, в който България съществува и на който се опира нашата сигурност, нашата стабилност, нашата икономическа интеграция, е обект на агресия и ние трябва да защитим нашия начин на живот, нашата свобода, нашия модел на икономическо развитие. И трябва да отговорим на въпроса как ще управляваме България така, че да се справим с тези две огромни предизвикателства – корупцията, и войната. Това е нашата отговорност в следващата кампания. Иначе ще се наричаме с всякакви прилагателни имена, ще показваме високо ниво на политическа култура, като продължаваме да вадим всякакви твърдения от лични срещи и да злоупотребяваме с доверие, което помежду си сме си оказвали. Тази красота няма да я избегнем, но нека да се опитаме поне и другото. Искам отново да Ви благодаря накрая. Да Ви пожелая преди всичко да сте здрави, да успеете в това безумно време да отделите време за семействата си. Винаги има някой, който има повече нужда от време с Вас, и да го използваме за това да се почувстваме по-добри хора и когато пак се сблъскаме, да можем да се гледаме с малко повече човещина. Всички имаме нужда от това – и аз самият. И да Ви пожелая успех, всеки както си го представя, но винаги в името на това България да бъде малко по-добре. Ние ще се явим на тази кампания, продължавайки да пледираме за здрав разум, защото нищо няма да стане, ако не застъпим на това – здрав разум в политиката. Благодаря Ви.

Уважаеми сънародници! Безвремие е думата, която описва най-точно изминалите вече почти осем месеца, период от време, през който нямаше стремежи, идеали и нямаше видимо развитие и прогрес. Време на илюзии и лъжи, фарс и политически машинации. Време на привидна борба с корупцията, а всъщност подмяна на структурата на така наречената политическа бухалка, репресивна бухалка, предадена с недоволство от стария ГЕРБ на новия ГЕРБ в лицето на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“, БСП и други. Стремежът за власт и борбата за комисиони от държавни сделки направиха четворната коалиция обаче много бързо тройна. Отстранен беше председателят на Народното събрание, а после и самото правителство с активна помощ от нас, от ВЪЗРАЖДАНЕ. Поведохме битка срещу Вас, защото Вие не само се опитахте да унищожите държавата, но и не спирате да се опитвате да го правите на принципа „след нас и потоп“. Жаждата за власт в комбинация с политическо лицемерие изложи на истински риск физическото оцеляване на милиони българи. Беше ни говорено, че се решават проблеми, а всъщност се задълбочаваха кризите във всички сфери на държавата. Силната заявка за борбата с корупцията приключи до там, че едни корумпирани, замениха други корумпирани. Корумпираните са все там, стоят, получават пари, връщат комисиони, получават комисиони и помагат на добре смазаната машина да работи. Проветриви са само челните места, където старият ГЕРБ беше успешно сменен от новия ГЕРБ в лицето на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“, БСП и други. Всичко това покрито с добре създавана илюзия, подхранвана от пропаганда, че се борите с корупцията. На 7 декември обаче ние от ВЪЗРАЖДАНЕ внесохме Законопроект за реформа в съдебната власт. Законопроектът урежда начина, по който може да бъде отстранен главният прокурор. Бяхме го внесли още в предишния мандат на предишното Народно събрание. В нарушение на Правилника обаче той осем месеца по късно все още не е на етап обсъждане и няма да влезе в залата на това Народно събрание, както стана и с предишното. Осем месеца на бюрата на тук присъстващите парламентарни групи стои решението на проблем, поставен в предизборните кампании на почти всяка една от парламентарните партии. Единственото, което успяха да направят управляващите, е да закрият Специализираната прокуратура, но тук е моментът да отбележим, че дори и това се случи благодарение на нас от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото подкрепихме това решение, което днес се представя само като постижение на правителството. Голяма част от законопроектите на ВЪЗРАЖДАНЕ и проекторешенията ни бяха скрити и не достигнаха до залата. Чакаха с месеци и продължават да чакат в нарушение на Правилника за организация Явно е, че и Вие не бяхте готови за законодателната активност на ВЪЗРАЖДАНЕ и темпото, с което работихме за нашия народ, или просто си мислехте, че като неглижирате дейността ни, тя няма да бъде забелязана. Предполагам, че е първото, което се обяснява от липсата на персонална подготовка и политически умения на управляващото мнозинство. Мнозинството в парламента дойде със заявка, която не беше изпълнена, и то не една, и с обещания, зад които не застана. И законите, и решенията Ви са като Конституцията, която Ви служи само за да я нарушавате. Още през декември ние от ВЪЗРАЖДАНЕ опитахме да Ви провокираме да мислите за друг, освен за себе си – да помислите за българския народ, който е потънал в дългове и е притискан от кредитори. Внесохме законопроект, който защитава задлъжнелите българи, задлъжнели и до някаква степен вследствие на управленските решения. Този законопроект беше отхвърлен, и то решително. И понеже му е малко на бедния задлъжнял българин, управляващото мнозинство и правителството се опита да го въвлече във военния конфликт между Русия и Украйна – да даде оръжия и дава оръжия, да плаща здравни осигуровки на украинците, да прибира бежанци по хотели и в домове, за което Вие щяхте да плащате с европейски средства. Потънахте обаче в хаос по този въпрос. Оставихте доброволците – добросъвестните и честни българи, които отидоха да посрещат на първа линия по границата идващите от Украйна бежанци, без да ги подпомагате, а Вие се хвалехте от телевизионните студия колко добре се справяте. Разбира се, като намаляха помощите, интересът към бежанците на управляващите рязко спадна. Не Ви виним за това, но Ви осъждаме заради факта, че повечето българи живеят като бягащи от войната бежанци в собствената си държава, при това без да има война и, разбира се, без правителството да им обръща внимание. После дойдоха санкциите към Русия, които бяха подкрепени от правителството и всички парламентарни групи без капка жал към бедния изнемогващ българин. на глад и студ милиони българи в момента вероятно ще бъдат обречени през зимата, защото думите за газ и други източници са поредната недомислена лъжа, лъжа, на която всички ние ще плащаме цената следващите месеци, защото газ няма и Вие го знаете. Единственият начин към момента да се излезе от кризата е да се преговаря с Руската федерация. Не разбрахте обаче – колкото по-неадекватно се действа и колкото по-необмислени са решенията на управляващите, в толкова по-зависими ни превръщате от една или друга велика сила. По време на управлението на това правителство и работата на този парламент бедните станаха още по-бедни, цензурата в медиите придоби гигантски измерения, стоките поскъпнаха с повече от 40%, горивото мина три лева, а газта поскъпна до момента с над 30 Бизнесът се огъва от сметки за ток, продоволственият суверенитет продължава да изчезва заедно със затворените производства, здравеопазването е под натиска на административната тежест, а образованието – то все така продължава да бъде безмилостно овладявано от чужди фондации. За армията няма какво друго да кажем, освен че след покупката на самолетни чертежи, с договор без ясен предмет и срок, се опитахте да прикриете влиянието си, като предоставите договора на министъра на отбраната и на никой друг, за да може той да го променя самосиндикално. Това не се случи, но въпреки това имаше такъв опит. Политическите назначения пък в гражданската ни авиация бяха за сметка на лиценза, който без малко щяхме да загубим. Точно така се овладява държава по класическия американски модел. Сега е вече време да закрием парламента, а някои от Вас утре сутрин могат да отидат да закусят в американското посолство, за да отчетат своите успехи. Поставям успехи в големи кавички, разбира се, защото Вашият успех не е в съответствие с българския национален интерес, следователно не е интерес на България и на българския народ. Потопихте държавата в кризи, но не успяхте да я унижите напълно. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ Ви спряхме и ще продължаваме да Ви спираме, а когато след следващите избори българите ни дадат доверието си, прекрачим следващото Народно събрание като мнозинство, България за първи път от 30 години ще бъде за българите – без маски, без мерки, без ограничения и само в съответствие с интересите на българските граждани. Тогава отново ще внесем и ще приемем всички 29 законопроекта, които създадохме, за да работят за българските граждани, както и всички 23 проекторешения в грижа за българите и за българския народ. Тогава новият и старият ГЕРБ ще са в миналото, а 30-те години от така наречения преход ще бъдат мрачен абзац в българската история. За всичко това се преборихме и ще продължаваме да се борим, защото ние имаме само едно – България и българския народ. Ние сме с него и той е зад нас. Да живее България! Благодаря Ви, господин Костадинов. Уважаеми колеги, няколко думи и от мен. Днес вероятно е последното пленарно заседание на Четиридесет и седмото народно събрание, което след броени минути ще стане част от историята на българския парламентаризъм. Изминаха почти осем месеца от първия звънец. Това бяха интензивни и наситени откъм събития осем месеца. Положихме клетва в разгара на поредната вълна на ковид пандемията. Инфлационните процеси вече бяха в сила. Цените на основни ресурси като газа, горивата и тока нарастваха. На всички тези негативни явления, проявяващи се в световен мащаб, бе даден нов силен тласък на 24 февруари, когато едва на няколкостотин километра от границите на Република И не между кой да е, а между две от най-големите държави по територия, население и икономика в света. В тези тежки времена на криза Четиридесет и седмото народно събрание не бе обединено, а какви бяха причините за това, ще дам възможност на времето и на българските граждани да дадат своята оценка. Напрежението от една друга криза, а именно политическата, която властваше през 2021 г., очевидно хвърли своята тежка сянка и върху работата на този състав на Народното събрание. Пленарните заседания често бяха арена на персонални сблъсъци, на използване на вулгарен и циничен език, на език на омразата. Тази най-висша трибуна бе използвана по непристоен начин за постигане на политически цели – поведение, което считам, че противоречи на принципите на парламентаризма. Принципи, които, въпреки че често се повдигаха като тема от отделните парламентарни групи, не бяха достатъчно на почит. Липсваше ни търпение, липсваше ни толерантност към другия, към различното мнение. Липсваше достатъчно уважение между народните представители. И въпреки множеството перипетии Четиридесет седмото народно събрание успя да приеме 78 закона, да получи отговори на 2478 въпроси и питания от представители на изпълнителната власт и да проведе парламентарен контрол в рамките на цели 141 часа и 7 минути. Успяхме да намерим и общи позиции по някои законопроекти, проекти на решения и декларации. Уважаеми колеги, българското общество има нужда от политически елит, в който да има доверие. Българското общество има нужда от сигурност, от спокойствие и стабилност. Българското общество заслужава да живее в по-добра България. Вярвам, че всеки един от нас ще се поучи от грешките си, и Ви призовавам: нека бъдем по-разумни, по-самокритични, по-отговорни и по-честни към себе си, към колегите си и към нашите сънародници независимо дали се намират в страната, или в чужбина. И накрая, благодаря на доцент Силви Кирилов, който с благи думи и хубави пожелания постави началото на работата на Четиридесет и седмото народно събрание. Благодаря на господин Никола Минчев за отличната му по мое мнение работа като председател на Народното събрание. Благодаря на председателите на парламентарните групи и на заместник-председателите на Народното събрание. Благодаря на всички народни представители и на цялата администрация на Народното събрание за това, че Четиридесет и седмото народно събрание все пак даде своите ползотворни резултати. Желая на всички вас успех в бъдещите начинания и на добър час! Закривам заседанието. (Звъни.)